Tere hommikust, head ametikaaslased, austatud Riigikogu, head külalised! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 11. töönädala neljapäevast istungit. Meie esimene päevakorrapunkt on Ukraina parlamendi aseesimehe Oleksandr Kornijenko pöördumine.Austatud Verhovna Rada aseesimees! Mul on suur au teid ja kogu teie delegatsiooni tervitada Eestis, Riigikogus. Verhovna Rada ja Riigikogu suhted on olnud sel aastal eriti tihedad.

Sel nädalal oli mul endal võimalus külastada Ukrainat ja Kiievit ning näha kohapeal seal toimepandud sõjakoledusi. Kõige selle taustal kinnitasid kohtumised Ukraina inimestega mulle, et hoolimata õudustest nende ümber,

Suur tänu Oleksandr Kornijenkole selle kõne eest ja loomulikult koostöö eest! Head ametikaaslased! Nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun anda märku, kes seda soovivad.

tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Teistmisvõimaluse avardamine. Teame ju, et aeg-ajalt tulevad ikka uued tõendid, tekivad uued õigustatud olukorrad, kus inimesed sooviksid õiglust jalule seada. Õiglus aga on kollektiivne õigusnorm, seega me peame ikkagi tuginema kohtusüsteemile. Selline kord meie elukorraldus siin on ja kus viga näed laita, siis mitte ära tule ja paita. Võib-olla see habemega mees tuleb ja teeb teile pai, kui salmi ei tea. Minul neid salme on. Olge terved! Tegemist on siis seaduseelnõuga.

Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust haridus‑ ja teadusminister. Teiseks, kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu. Nimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust riigihalduse minister. Ilusat ja rahulikku jõuluaega! Head ametikaaslased! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm seaduseelnõu ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 59 Riigikogu liiget, puudub 42. Alustame nüüd tänase päevakorrapunkti menetlemist. Esimene päevakorrapunkt.

Rõõm on jälle teie juures olla! Aasta on möödunud, aga ei saanudki aru, et see aasta mööda läks. Nii ruttu! Mul on tunne, et te istute kõik ikka samade kohtade peal, ei ole vahepeal ära käinud, võib-olla ainult korra valijatega kohtumas. Jah, ega ausalt öeldes siit saalist ei olegi mõtet välja minna. Ilus saal ju! Väga väärikas! Sügisel sai 100‑aastaseks, eestlaste enda ehitatud. Jah, ei tasugi välja minna.Ooohh! Nagu ma eelmine aasta teile lubasin, olengi jälle tagasi. Noh, ma võiks öelda, et ma olen nagu kõrge elektrihind, mille eest ära ei jookse. Ma leian teid ikka üles! Ja kui tormiga lõpuks ära lähen,

Mõtlesin, et see aasta on elektri hind nii kõrge, et ei ole viisakas teiste kallist elektrit kulutada. Ja mine tea, millal ta sunnik üldse ära läheb. Siis on meil vähemalt valgus olemas. olen teil ikka silma siin peal hoidnud, et kuidas teil läheb. Läheb teil hästi? Olete ise rahul? Ma jätsin eelmise aasta jaanuarikuus ühe päkapiku teid jälgima, et oleks kindlam. Siis saab täpselt teada, kuidas teil läheb. Õnneks kapo teda üles ei leidnud, nii et kõik läks hästi, muidu peaks ise kõik Riigikogu istungid järele vaatama. Aga millal mul see aeg on? Ei ole sellist aega! ise olete rahule jäänud? Nii et kingitused võivad tulla, mis te arvate? Jaa, muidugi! mis mul siis on teie tegemistest see aasta meelde jäänud? Eks ikka kõige suurem asi oli ju riigieelarve, mis sai vastu võetud. olete rahul? Sai teine päris kenakene ja suurem jälle kui eelmine aasta. Nagu minu kõrvits: suur-suur ja kullakarva, aga seest väga siiruviiruline. nagu Peipsi sibul, ütleksime kohe selle peale. Iga aasta räägitakse, et eelarve peaks olema läbipaistev nagu Haapsalu sall. Aga ikka kukub välja nagu kolmanda päeva hernesupp: selline tummine, läbi ei paista, kuid tegelikult on väga maitsev. Noh, ma lugesin teda kohe mitu korda. Loed ühtepidi, loed teistpidi, ja jälle avastad üllatusega midagi uut sealt seest – nagu mõnest heast juturaamatust, mida juba mitmendat korda loed.

Päkapikk ütles, et tema ka ei saanud täpselt aru. Et mõni mees käis korra ruumist väljas ja nii kui tagasi tuli, siis plõksti! oli jälle mingi rida kuskilt juurde tekkinud. Kust tuli, kes pani, keegi ei tea. No ja mis sealt siis kõige tähtsamat oli välja lugeda? Minu jaoks oli tähtis üks punkt. Nimelt peretoetused. Need ikka kasvavad teil päris võimsalt järgmine aasta. Mul on selle üle hea meel. Ma hakkasin ka selle peale kohe oma päkapikke puntidesse siduma. Kõigepealt sidusin kolmekaupa, siis vaatasin, ei, peab panema kuuekaupa, nii saab vist suuremat raha. Arvutasin nii‑ ja naapidi, aga siis avastasin, et need on kõik vanemad kui 24 aastat. Ja siis tuli mulle meelde, et mul ei ole ju Eesti kodakondsust, mul on ainult e‑residentsus. Nii et mulle sellest seadusest eriti kasu ei ole, aga teie peredele on see väga kasulik. Üks asi meeldib mulle veel, mille te kohe vist vastu võtate. Üks lipupäev tuleb aastasse juurde, kui saab jälle Eesti lipu lehvima panna. Nimelt, eesti kirjanduse päeval. Uhke on ju lehvitada oma rahvuslippu, lugeda raamatut ja tunda, et oled tõeline eestlane. Ütles ju Tammsaaregi, et elu on üleüldse hädaorg. Aga mis sinna parata, ainus abinõu: kannata ja täida seadusi. Vaat nii. Aga loomulikult on mul teile täna ka kingitused kaasas. See aasta ma mõtlesin niimoodi, et kõigile võrdselt, kõigile ühtemoodi. Tükk aega pidi mõtlema, mis see võiks olla. Kuna ma see aasta olen täheldanud siin Riigikogu saalis natukene palju halvasti ütlemist, kiusamist, solvamist, siis ma valisin teile kõigile kingituseks ühe väikese loomakese. See on selline loom: lõvi. Te küsite, miks lõvi. Aga sellepärast, et lõvi on julge, suur ja tark. Ja loomulikult on ta ka meie vabariigi vapiloom. Vaat sellepärast lõvi! Ta on selline tore loom, kellele te saate kõik oma mured ära kurta, ükskõik, mis teile meelde tuleb. Ta kuulab teid alati suurima heameelega. Siis te ei peagi nii palju pahameelt oma kolleegide peal välja näitama. Te võite muidugi panna sellele lõvile ka nime. Ma lausa soovitaks panna! Pange mõni ilus eesti nimi, näiteks Jüri või Kaja või Mart või Indrek või Helir-Valdor. Kõik on ilusad eesti nimed. Vat! Muidugi oleks võinud ju valida ka karu. Karu on samamoodi suur ja tugev loom, aga karu ei saanud valida, sest see on teil juba kasutuses lasteaedades ja koolides. Sinine karu juurib seal vat seda kadeduseussi juba varajases nooruses teist välja, et see kadeduseuss teile siia ei satukski. Ja siis pole teil siin sellist looma üldse vaja. Ühte kingitust tutvustan teile veel. Selle kingitusega oli mul päris raske. Mõtlesin, et mida teile kinkida. Ega tali taeva jää ja kevad on ka varsti käes. Teie jaoks on see kevad veel tähtsam kui talv. Mis te arvate, miks? No eks ikka valimised tulevad. Valimised tulevad! Ja kuna ma astroloogiasse eriti ei usu, et võtad raamatu kätte ja loed, mis sulle tulevik toob, siis ma mõtlesin, et "Astroloogilist abimeest" ma teile ei kingi, kingin teile ühe praktilise füüsikalise kingituse. Nimelt, õnne toova hobuserauakujulise magneti. Te vaatate mind imeliku näoga. Mõtlete, miks magnet. See on valimismagnet. See on selline vahva magnet, et kui te kevadel välitöödele lähete, pistate selle taskusse, ja ma luban teile, et valijaid tuleb teile külge nagu murdu. Teil tekib probleeme nendest lahtisaamisega. Aga ärge muretsege, sellega on kõik korras. Õnneks on see natukene selline võlumagnet. Märtsi keskel on ta magneetiline võlu kadunud ja kõik valijad lasevad teist lahti, nii et saate rahulikult oma tööle keskenduda. Vaat see aasta siis sellised kingitused.

Keegi ei vasta. Jaa, väga hea. Aga võikski siis alustada võib-olla ... Juhatust ei olegi! Kus see juhatus siis on? Ma mõtlesin, et alustaks juhatusest, et neil on siin kõige raskem. Ahaa, näe, Martin ja Jüri, tulge siia!

Tegelt nii ongi, et see oli meie ajal popp luuletus, kui me väikesed olime.Eestis on energiakriis. Teate, eks? Jah. Ja siis käib arutelu tuumajaama üle. Mul oli ka lapsepõlves üks selline luuletus, mida ma ikka jõuluvanale lugesin. Aatomiku lugu, eks.

Väga ilus, väga ilus. Mul on tekst kaasas: tulgu jõulud lõbusad, piparkoogid magusad, et kõik soovid täituks, mured rõõmuks muutuks. Väga ilus ja filosoofiline luuletus. (Aplaus.) Ja siin teile ka kingitused. Teile natukene suuremad lõvid, sest teil on vist tavaliselt natukene suuremad mured ka. Ei tea? Aga häid jõule teile, häid jõule teile!

Mul on sulle ettekanne, kinnitatud juhtkonna poolt. Väga tore! Kuulame ära. Päris pikk teine. Ei ole hullu, aega on. Palun kolm minutit lisaaega. Ikka saab. Ikka saab. Kooreüraskil ei ole häbi, / näris metsas kuusel tüve läbi. / Kuuse otsast kukkus neli käbi, / aasta otsa sai ja koosseis läbi. Jälle aasta nühitud sai pinki, / vastu tooli kasvatatud sinki, / kuni lõgistasid ukselinki, / et me küsida saaks sinult kinki ja et võiksid anda kingid ära, / kuulama pead meie tarka plära. / Oleme ju teinud miskit ära, / mitte ainult tootnud tühja Abiks oli meil inflatsioon, / sellest vahvalt tõusis pensjoon / ja kui hinnalaine ikka laksub, / sikutame alla käibemaksu. Aasta möödus sõjatähe all, / Narva tank sai pihta, paras tal. / Sotsrealismi peksame nüüd huupi, / vasar, sirp ja muu tööriist saab tuupi. Päris sõda kaugel piiri taga, / harjutada meilgi tuleb, aga / kust küll leiaks harjutamisala, / kust ei tõuseks Nursipalu hala? / Sõda käimas on ka Toompea rindel, / kangelasi mitmeid, see on kindel. Keit meil piiramisest läbi murdis, / kõige kiuste Brüsselisse jõudis. / EKRE erioperatsioonil / julgelt ründab koalitsiooni, / keskmaa täppisrelvast tuleb pauk, päevakorras protseduuriauk. / Perehüvitisi tõsta vaja, / kuigi nõustuda ei tahtnud Kaja. / Lapsi kaheksa on ülearu, / tehku nagu Mailis, siis saab aru. Liina kartis viirust ja läks hoogu, / kalleid teste langes nii kui loogu. / Langenute arv on võidu mõõt, / kangelasele jäi selge võit. Tehti tööd ja vahel saadi nalja, / mõnda jõudis ajalehte välja. / Petersonil huuletubak maitses, / aga Jüri ennast staariks tantsis. Nüüd siis kaotused kokku lööme. / Pealinna haiglast ilma jääme, / haiglakopter lennata ei taha, / Rohuküla rong jäi plaanist maha. / Jaanus kaigast vehkigu, ei aita, / tahad sõima saalis, tahad paita. / Jõulurahu on ja ja siis kaob ära. / Saal jääb tühjaks valimiste pärast. / Kuluhüvitised lööme läbi, / nänni jagada meil pole häbi. / Aasta pärast siin või pidu läbi, / siis on uued üraskid ja käbid. Suurepärane! Siin sulle siis väike kingitus. Pane talle kindlasti ka nimi. Jaah, aitäh! See on lõvikutsik. See on kutsik, jah. Aga sellest võib kasvada päris suur lõvi, kes tahab korralikult süüa. Ja minul kui pensionäril tuleb teda siis toita oma pensionist, aga pension tõuseb. Aga Kuid sellega, selle kutsikaga tegeleb edasi Keskerakonna fraktsioon, kasvatab seda kutsikat. Jaa, aga siin on sulle neid kutsikaid veel natukene. Nii et jaga need kutsikad kõik oma kutsikatele laiali. Aga vaat sellega nüüd ole ettevaatlik, see juba töötab. See juba töötab.

EKRE. No nii, sealt nad tulevad. Sealt nad tulevad. Ootan põnevusega, ootan põnevusega.

See lugu kirjutati 1881. Mõnes mõttes oli olukord, kui see laul kirjutati, samasugune nagu tänapäeval: Euroopas oli rahvas sõjast räsida saanud, epideemiad olid üle käinud ja energiakriis oli ka, sest kusagil oli üks vulkaan pursanud ja aasta aega olid Euroopa rahvad olnud pimeduses ja külmas. Selles laulus, mis selles olukorras kirjutati, oli nii palju lootust, et see on kandunud tänasesse päeva ja seda lauldakse üle terve maailma ikka ja

Väga ilus, väga ilus! See on tõepoolest üks väga ilus jõululaul. Näete, siin sulle lõvipoeg ja ma annan selle magneti ka sinu kätte. Kui sa ei taha, et see töötaks, siis sa võid panna ta praegu hõbepaberi sisse. Jaa, tõmbab-tõmbab, ma tean. Ma tean, et tõmbab. Nii, näed, sulle ka üks väike lõvikutsikas ja teistele sõpradele fraktsioonist ka: palun, kõigile üks väike kutsikas. Peretoetus, ütleme niimoodi, pere ikkagi suureneb. Jaa,

Tere-tere! Minult palus ka erakond, et ma prooviksin kuidagi kokku võtta selle aasta meeleolu. Ma ütlen kohe, et kui see meeleolu tundub teile teistsugune, siis selles süüdistage mind. Aga kui tundub, et läheb täkkesse, siis kiitke erakonda!Ma

Näen jälle oma kinnisunenägu. Seisan hallide betoonmüüride vahel halli betoonkuubi põhjas. Hall sõdur seisab mu selja taga. Rida halle sõdureid seisab 20 sammu eespool ja logistab konesid. Kohe viiakse mind nende vahelt läbi halli seina äärde ja lastakse maha. Olen 24 aastat vana. Käeulatuses paremal seisavad hämaras mu lapsed. Mul pole aega juurelda, kuidas saavad mul olla nii suured lapsed, sest silmapilk viiakse mind ära ja enne pean ma neile midagi ütlema. Ma ei tea, kas pean ütlema, tehke nagu mina, siis lastakse teid maha, või ärge tehke nagu mina, siis jääte ellu. Virgun, tinamaitse kurgus, süütundega, et mu lapsed jäid mu viimasest sõnast ilma. Harjumusest ei pane ma tähele, et unenägu on ikka veel ainult osaliselt möödas. Aitäh!

Läheme edasi! Ilus oled, Isamaa! Jaa, suur tänu! Nii nagu tänagi kostis juhatuse poolt, on inimesi, kes käivad igal aastal ühe ja sama jõulusalmiga. Selliseid inimesi on meil suguvõsades, perekondades ja paraku olen üks neist ka mina. Aga mul on õigustus ja põhjendus, kuna tegelen ma millega? Sellega, et Aapo Ilvese jõulusalm saaks Riigikogus vastu võetud. Ja et asi saaks tehtud, selleks peab ta läbima kolm lugemist. Täna nimelt on kolmas lugemine.Veidi menetlusest. Esimene lugemine toimus 19. detsembril 2019, teine lugemine 17. detsembril 2020, teine lugemine katkestati, teine lugemine jätkus 16. detsembril 2021, ja kolmas lugemine on täna, 15. detsembril 2022. Kõigil huvilistel, klõpsides neile kuupäevadele Riigikogu stenogrammide leheküljel, on võimalik kogu arutluskäiku jälgida, teha kokkuvõtteid, vaadata, milliseid muudatusettepanekuid tehti, mis tagasi lükati. Neid ei hakka ma siin kordama. Nii mõnelegi hääle kolleegile on üllatus, et ma olen ühe ja sama salmiga neljandat korda puldis, aga näete, nii on võimalik.Teine võimalik.Teine asi, mis ma tahan öelda: hääd sõbrad, kui ikka midagi väga tahta, tuleb sellest pidevalt rääkida ja te saate resultaadi kätte. Parim näide on minu pinginaaber, kes kunsttubakajutuga ikka ja jälle pulti tuleb.Aga nüüd. Mis selle tekstiga siis edasi saab? Kui ta täna siin kolmanda lugemise on läbinud, saadame ta presidendile väljakuulutamiseks, ettelugemiseks või vaikides teadavõtmiseks. Aga pärast tänast lugemist on Aapo Ilvese jõulusalm avatud kõigile Eestimaa rahvastele vabaks kasutamiseks. Mina isiklikult tänan loomulikult kõiki häid kolleege nii Riigikogu saalis kui ka teisel pool ekraani, kes on kõik need neli korda mind selle ühe ja sama tekstiga on juhtunud menetluse käigus? Valitsused on vahetunud, ka jõuluvana ise mainis, et vastu on võetud säädus eesti kirjanduse päeva tähistamiseks. Ja võib-olla on huvitav fakt see, et selle menetluse jooksul on ametis juba neljas kultuuriminister. See näitab, kuivõrd elujõuline see tekst on. Ta on elanud üle kolm kultuuriministrit ja elab võib-olla ka järgmised üle. Ära solvu.

et hommikuses ajalehes poleks ridagi.Tekst on vastu võetud.

Sellega ole ettevaatlik, see juba töötab. Ja siin sulle ja fraktsioonikaaslastele ka väiksed lõvikutsikad. Ole sa tänatud! Sotsiaaldemokraadid! Tere-tere!

ja siis on Toomasel mõningad ettepanekud, mis puudutavad Riigikogu töökorraldust. Aga ma alustan, kui sa lubad. Selge. Jaa. See lõppev aasta polnud kerge. / Sõda muutis tuleviku helge. / Putin kohtu alla – selge! / Tugevdame NATO telge! Kevadel, kui ärkas loodus, / kadus valitsusel toonus. / Suvel uue võimu ootus, / Ratasele tantsusaate lootus. / EKRE‑l ikka oma kindel oopus. Sotsid aknaäärsest reast / teinud vasakpoolselt head. / Olgu vastasleerid võimul, / hästi mingu Eesti hõimul! / Palgad tõusku Mõnistes ja Mõigus!

Head kolleegid! Hea jõuluvana! Enne tegin ma niisuguse suhteliselt algaja liikmena mõningad tähelepanekud Riigikogu istungitest ja lõpus on üks suur palve jõulumehele. Riigikogu istung algab. / Spiiker karmi näoga valvab, / et kas aeg on kõneks küps. / Ei ole. Kõlab protseduuriline üks. Spiiker, see on vana kala, / tahab jälle alustada, / kuid ei käi see iga naks. / Hüüe: protseduuriline kaks. / Lugu sellega ei piirdu, / sest et keegi kisub riidu. / Kes nüüd jälle keda solvas? / Kõlab protseduuriline kolmas. Veel ei alga ettekanne, / küsimine on ka anne. / Külmajudinad on seljas / ja käes ongi protseduuriline neljas. / Õnneks tuleb jõulumees, tuttmüts peas ja habe ees. / On kui välja astund filmist, / soove välja loeb me silmist. / Sotsid tõstavadki kära: / "Kallis jõulumees, piira protseduurilised Väga ilus, väga ilus. Tublid poisid olete. Palun, siin on magnet! Ole ettevaatlik! Nii. Ma pean nüüd siiapoole tulema. Palun, siin sulle ka lõvikutsikas! Ja viige siis fraktsiooni ka need lõvikutsikad ära. Ilusat jõuluaega teile kõigile! Nii. Oi, fraktsioonid ongi otsa saanud. Aga meil on siin Riigikogu saalis ju veel ka fraktsioonitud. Kas me siis nemad jätame kingitustest ilma või? Ei jäta. Loomulikult on ka neile kingitused. Ma ei teagi, kuidas nüüd teha, kas nad tulevad ise järele, kas nad julgevad või ma pean neile kohale viima. Ei julge keegi tulla. Ei julge keegi tulla! Ohh! Tead, Rainakene, ma jätan need sinule, anna sina edasi. Kui tahad, küsi salmi ka, kui ei taha, ära küsi. Teeme niimoodi. No nii. Ongi minu kingikott tänaseks tühjaks saanud. Aga mida teile uueks aastaks siis soovida? Kõigepealt soovin, et minge poodi, ostke omale paar numbrit suuremad saapad, siis on parem lume sees sumbata. Mina lasin näiteks oma saanile panna natukene laiemad jalased, päris mõnus oli tulla siia. Siis soovin ma teile veel selget meelt, et saaksite Eesti elu ikka edasi viia paremuse poole. Aga kuidas seda teha? Vaat selle peate ikkagi omavahel selgeks rääkima. Olge omavahel hoolivamad, leidke see ühisosa ja tehke kompromisse. Nii liigub see saan ikkagi kiiremini edasi. Muidugi, vahel peab ka ikkagi sõnelema. Mina sõnelen ka mõnikord oma päkapikkudega, nagu teie sõnelete omavahel. Vaat mina nimetan seda päkapikkude revolutsiooniks, teie nimetate seda demokraatiaks. Soovin teile pikki verivorste, libedaid suuski ja kaunist jõuluaega. Ega siis midagi, kohtume järgmine aasta jälle. Aitäh teile!